Petersen): De punkter, som er opført som nr. 1 og 2 på dagsordenen, kan kun med Tingets samtykke behandles i dette møde. Så vi skal stemme om samtykke til behandling af punkt 1, og der skal altså, jævnfør forretningsordenens § 42, tre fjerdedeles flertal til et sådant samtykke. og der kan stemmes.

eller imod stemte 0]. Samtykket er givet. Jeg går ud fra, at jeg kan betragte dispensation til punkt 2 som givet. Det er givet. --- Det første punkt på dagsordenen er: 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 210: Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om boligforhold. (Loft over huslejestigninger

(UFG)), hverken for eller imod stemte 0. Dermed er lovforslaget vedtaget. Det vil nu blive sendt til statsministeren. --- Det sidste punkt på dagsordenen er: 2) 1. behandling af lovforslag nr. L 211:

er: 2) 1. behandling af lovforslag nr. L 211: Forslag til lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget og ligningsloven og om ophævelse af lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug. Da forhandlingerne starter nu, skal jeg bede om at få ro i salen. Vi starter med at give ordet til fru Anne Paulin fra Socialdemokraterne. Værsgo. Tak for det. L 211 har til formål at gøre erhvervspuljen mere attraktiv for virksomheder at søge. Det giver rigtig god mening, fordi erhvervspuljen ikke har haft lige så stort afløb som forventet, men mest af alt fordi vi står i en situation, som kalder på, at det bliver muligt at benytte erhvervspuljen til flere formål. Her er det særlig vigtigt, at det bliver muligt for virksomheder at søge støtte fra erhvervspuljen til energikonverteringer, som måske ikke sparer på energiforbruget samlet set, men til gengæld sparer på CO2. Det vil gøre det muligt for flere virksomheder at få støtte til elektrificering i stedet for at fortsætte på naturgas. Lovændringen vil også gøre det muligt at sætte tempoet op for virksomhedernes grønne omstilling, fordi de kan gå i gang med projekterne med det samme, når de har indsendt en ansøgning, i stedet for at skulle vente på tilsagn. Ligeledes fjernes der krav om konkurrenceudsættelse. Derudover fjernes mulighederne for f.eks. at få tilskud til nye gaskedler. Det er afgørende i den tid, vi er i, at vi kan agere hurtigt for at få danskerne og danske virksomheder bedst muligt igennem energikrisen. Socialdemokratiet støtter derfor lovforslaget. Og jeg skulle hilse fra hr. Rasmus Helveg Petersen fra Radikale Venstre og sige, at Radikale også støtter lovforslaget. Tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Den næste ordfører er Venstres ordfører, og det må være fru Marie Bjerre. Værsgo. Tak for det. For os i Venstre startede den her sag med, at vi blev kontaktet af gartnerierhvervet, som havde nogle udfordringer med de her høje energipriser. Det er der vist rigtig mange virksomheder der har i dag. Vi har en særlig udfordring med erhvervspuljen. Den kunne kun bruges til effektiviseringer, men ikke til omlægning. Derfor syntes vi, det gav god mening at få ændret erhvervspuljen; det pressede vi på for i Venstre, og det lykkedes heldigvis, så eksempelvis også gartnerierhvervet og mange andre kan bruge erhvervspuljen til at søge midler til også at lave omlægning, til at komme på billigere fjernvarme eller få installeret biomassekedler. Derfor er vi også meget positive over for det her forslag. Vi er også glade for, at det er lykkedes at få inkluderet transportsektoren i lovforslaget. Vi er dog lidt kede af, at det ikke er lykkedes at få fiskeribranchen med. En anden En anden ting, vi også får ændret med det her lovforslag, er, at man kan søge om de her midler allerede fra 1. november. Det var sådan, at der var lagt op til, at man først skulle bruge erhvervspuljen midt i vinter. Det syntes vi var alt for sent, og derfor er det godt, at vi kan komme i gang med at få brugt den her erhvervspulje noget hurtigere. Det er godt tiltrængt på markedet, så vi støtter forslaget, og jeg skal hilse fra både Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti og sige, at de også støtter lovforslaget. Mange tak til Venstres ordfører. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Den næste ordfører er hr. Karsten Filsø fra Socialistisk Folkeparti. I SF har vi i mange år arbejdet for en større uafhængighed af fossile brændstoffer. Derfor giver det her lovforslag Tidligere har vi udelukkende fokuseret på de klimamæssige perspektiver, men nu har vi også en forsyningsmæssig del inde over. Jeg vil gerne fremhæve især to ting i aftalen. Først og fremmest er vi positive over for det punkt, der muliggør projekter, der sparer på CO2-udslippet, som ikke nødvendigvis er energibesparende. Sådan er verden nu engang skruet sammen, altså at selv om man kan skifte over til noget andet, bruger man stadig væk meget energi. Det er der mulighed for her, og det synes vi er rigtig godt. godt. Det andet er det, at vi stopper for tilskud til installation af nye gaskedler. Det er jo tudetosset, at vi har gjort det hidtil, så det er på høje tid. Så alt i alt bakker vi op om det her. Tak. Tak til SF's ordfører. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Dermed kan vi give ordet til hr. Søren Egge Rasmussen fra Enhedslisten. Tak for det. Så har vi jo endnu en hastebehandling. Enhedslisten støtter de ændringer, der er lagt ind i lovforslaget, men jeg vil også gøre opmærksom på, at vi har en energisektor, som ændrer sig så hurtigt, at man skal være helt åben over for, at noget kan være anderledes, end det plejer at være. Og med de høje energipriser, vi har i øjeblikket, vil jeg da også opfordre til, at man alle steder i samfundet kigger på, hvor man kan reducere sit energiforbrug og sine energiomkostninger. Det kunne jo også være noget, som ikke har offentlig støtte. Den mulighed er der. Jeg har noteret mig, at der er nogle af de her coronahjælpepakker, som faktisk gør, at der er nogle økonomiske vilkår, som er mere fordelagtige, går ind og laver investeringerne. Så er det også et spørgsmål, hvor mange penge vi skal bruge her til at understøtte erhvervslivet. Der er jo også en lang ønskeliste i forhold til anden omstilling. Så det er ikke, fordi vi vi vægter støtten til erhvervslivet højest; vi vægter sådan set også udrulning af fjernvarme, energibesparelser og en ambitiøs solcellestrategi, som kommer lige om lidt, meget højt. Men vi støtter det her lovforslag. Tak til Enhedslistens ordfører. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Næste ordfører er hr. Dennis Flydtkjær fra Danmarksdemokraterne.

og det andet er at gøre os mere uafhængige af olie og gas fra Rusland, og begge formål bakker vi op om i Danmarksdemokraterne. Hovedpunktet i forslaget er sådan set, som de andre ordførere også har været inde på, at erhvervspuljen konvertering og omstilling til grøn energi – altså bl.a. væk fra russisk gas. Det er jo en fremrykning, som har været stærkt efterspurgt af erhvervslivet, og også tiltag, som har været efterspurgt af dem. Jeg kan også se, at høringssvarene til det her lovforslag er grundlæggende positive, og det er jo rigtig godt. Så jeg kan sige, at Danmarksdemokraterne er positive over for lovforslaget, og vi forventer at stemme for, når vi kommer til tredjebehandlingen i næste uge. Tak for det. Lad mig indledningsvis takke for opbakningen til, at vi kan hastebehandle det her lovforslag. Energikrisen raser i Europa, Putin bruger energi som et våben, og vi har derfor brug for at gøre os uafhængige af fossile brændsler. Hvert skridt på vejen, stort som småt, er vigtigt. Regeringen har sammen med et flertal af Folketingets partier aftalt at justere søgekriterierne i erhvervspuljen. Formålet er at gøre puljen mere attraktiv for virksomhederne og øge klimaeffekten af puljen. Det betyder bl.a., at puljen bliver en hjælp til de virksomheder, der ønsker at skifte væk fra gas hurtigst muligt. Puljen vil kunne understøtte virksomhedernes uafhængighed af fossile energikilder og sikre energibesparelser i en tid, hvor vi skal spare på strømmen. Derfor er det vigtigt, at vi får lovforslaget behandlet så hurtigt som muligt. Vi ønsker at fremme udfasningen af CO2 i energiforbruget, og derfor vil vi udvide loven til at omfatte et bredt spektrum af mulige støtteaktiviteter. Aktiviteterne målrettes udfasning af CO2 samt opsamling, lagring og anvendelse af CO2. Lovens hidtidige sigte som energibesparelses- og energieffektiviseringslov vil dog stadig være centralt og indeholdt i lovens formål. Der igangsættes i alt syv konkrete tiltag, der skal sikre et større afløb fra erhvervspuljen. Justeringerne aftalte vi i »Klimaaftale om grøn strøm og varme« af 25. juni 2022. Den foreslåede udvidelse af loven vil danne rammen for de aftalte justeringer. Som det første indføres CO2 som et supplerende tildelingskriterie. Det åbner for, at projekter, der sparer CO2, men ikke energi, kan opnå støtte fra erhvervspuljen. Det vil styrke puljens klimaeffekt. For det andet og det tredje kommer puljen hurtigere ud at virke: Vi fjerner kravet om konkurrenceudsættelse og giver mulighed for, at virksomheder kan igangsætte deres projekter efter indsendelse af ansøgning. Det er en hjælpende hånd til mange virksomheder, der kæmper lige nu og her. Med det fjerde tiltag imødekommes erhvervslivets ønske om en afbureaukratisering af puljen. Der udvikles en positivliste med tiltag, som modtager en fast støttesats. Det giver ansøgeren en større sikkerhed for, at deres projekter er støtteberettigede. Som følge af det femte tiltag hæves også støttesatsen med en efterfølgende bekendtgørelsesændring, så der sikres et tilstrækkeligt økonomisk fundament for selv de dyreste konverteringer. Med det sjette tiltag udarbejdes en negativliste med tiltag, som ikke længere kan få tilskud igennem erhvervspuljen, herunder tilskud til installation af nye gaskedler. Det er med til at fremme Danmarks uafhængighed af russisk gas. Til syvende og sidst indføres en prioritetsfaktor på 1,25 for gasreducerende projekter, så vi kan hjælpe flere virksomheder med at konvertere væk fra gas og over til grønne energiformer. Lovforslaget er vigtigt, men samtidig er det vigtigt at understrege, at det bør være et af de tiltag, vi som regering arbejder på for at accelerere omstillingen til grøn energi og sikre en fremtid, hvor vi ikke er afhængige af russisk gas. Lad os derfor få færdigbehandlet dette lovforslag, så endnu flere virksomheder kan få tilskud, og dermed sætte fart på den grønne omstilling i en tid, hvor de stigende energipriser presser det danske erhvervsliv. Jeg vil endelig gerne takke for interessen for lovforslaget, og jeg ser frem til udvalgsbehandlingen. Tak til klima-, energi- og forsyningsministeren. Der er ikke nogen, der har bedt om ordet i anledning af dette. Da der ikke er flere, der har bedt om ordet, er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget henvises til Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg dette som vedtaget. Det er vedtaget.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 Tak